odstavka 58. člena ter drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanc: Andreja Rajbenšu, dr. Anže Logar, Franc Breznik, Franc Rosec, Janez Magyar, Jernej Vrtovec, mag. Dejan Kaloh, mag. Janez Žakelj, mag. Matej Tonin, mag. Urška Klakočar Zupančič, Martin Marzidovšek, Suzana Lep Šimenko, Zoran Mojškrc. Na sejo so bili vabljeni predstavniki Vlade. Vse prisotne prav lepo pozdravljam. Prehajamo na določitev dnevnega reda 24. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 14. novembra, s sklicem seje.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

z referendumskim vprašanjem, ki se nanaša na vsebino Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini, je Državni zbor moral pri odločanju o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo na 19. izredni seji 6. oktobra 2022 upoštevati 28. člen Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, kar pomeni, da je moral zbor o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma odločiti, preden odloči o primernosti Predloga zakona o spremembah Zakona o dohodnini za nadaljnjo obravnavo. Zbor kasneje na 23. izredni seji 11. novembra 2022 ni sprejel predloga za razpis posvetovalnega referenduma o navedenem zakonu. Zato zdaj prehajamo na odločanje o primernosti predloga zakona za nadaljnjo obravnavo.

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Gospod minister, lepo, da ste z nami. Kolegice in kolegi! Poslanska skupina bo glasovala za predlog sklepa, ki pravi, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Po tehtnem premisleku smo se v Novi Sloveniji odločili in v državnozborsko proceduro predložili ta predlog zakona. Zakaj? Zato ker se soočamo vsi mi, gospodinjstva, družine, prav vsi državljanke in državljani z izjemno draginjo, z inflacijo, na splošno z veliko negotovostjo. Ne vemo, kaj nas čaka v naslednjem letu. O tej negotovosti vsi govorimo. Zato smo želeli z zelo enostavno rešitvijo zaščititi proračune slovenskih družin oziroma gospodinjstev na ta način, da bi dvignili znesek splošne olajšave oziroma znesek olajšave za vzdrževane družinske člane. Vlada je izračunala, da bi to pomenilo, da v proračunih slovenskih gospodinjstev ostane približno 39 milijonov. Če je to veliko, ne vem, boste čez nekaj trenutkov odločili. Če država ne more zagotoviti za slovenska gospodinjstva na letni ravni, da bi blažila draginjo, 39 milijonov, potem ta država ni dobro vodena. Če pogledate podatke, ki jih dobivamo iz Bruslja, potem lahko spremljate, kakšna bo gospodarska rast naslednje leto ali pa, da sem bolj konkreten, kaj v letošnjem letu poganja gospodarsko rast.

rasti. Kolegice in kolegi, mi smo, še enkrat ponavljam, tehtno razmislili o tem predlogu zakona, bil bi dobrodošel za slovenska gospodinjstva, za slovenske družine, torej za tiste dohodninske zavezance, ki vzdržujejo družinske člane. Mi bomo seveda ta predlog sklepa podprli. Hvala lepa.

Hvala za besedo. Prav ne morem biti tiho, tudi če je toliko ura. Gospod Horvat, toliko imate za povedati, kaj vse bi naredili in kaj bo vlada in kaj ni vlada. Vlada je tehtno premislila in vložila svoj predlog in menimo, da je ta primeren. Ne moremo, ne moremo mimo tega, da so vaši predlogi, rast gospodarstva nekaj. Slučajno sem prebrala, da ste tudi obljubil neke dinamične izračune, ki nikoli niso prišli na mizo. So prišli? Hvala. Poslanska skupina bo proti predlogu. HOT: Preden nadaljujete s postopkovnim, sem slišala proteste, ampak nisem želela kolegici vstopiti v besedo. Kolegica, med obrazložitvijo glasu se ne polemizira, se ne razpravlja, ampak se samo obrazloži, zakaj boste ali pa ne boste glasovali za predlagani sklep. Postopkovno, gospod Horvat. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa podpredsednica. Enako razmišljava. Kolegici bi rad povedal, da obrazložitev glasu pomeni, da se poslanec

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 24. izredno sejo Državnega zbora. Hvala lepa, lahko noč!